nego što pređemo na glasanje, pošto sam danas bio na službenom putu na početku dana, želim da samo dam dve informacije. Kao što znate, danas je Dan sećanja na žrtve Holokausta, genocida i drugih žrtava rata. Taj uopšteni naziv se u stvari odnosi na godišnjicu 22. aprila 1945. godine goloruki logoraši izvršili herojski proboj ustaškog logora Jasenovac, sa ciljem da preživi bar jedan da ispriča istinu o Jasenovcu.Od hiljadu logoraša iz samoubilačkog proboja preživelo je samo njih 80, u Jasenovcu, najbrutalnijem i najozloglašenijem od više stotina logora smrti u Drugom svetskom ratu. Jasenovački logoraši nisu imali sreće da budu oslobođeni kao što su to logoraši Aušvica imali 27. januara 1945. godine, kada ih je oslobodila Crvena armija. Ovog aprila je 80 godina od uspostavljanja prvih logora smrti u tzv. NDH, među kojima je najdrastičniji izraz planiranog ustaškog konačnog rešenja bio genocid nad decom jer je NDH jedina imala specijalizovane logore za decu.

radimo na jednom ozbiljnom prilazu povodom donošenja određenih državnih akata tim povodom, imajući u vidu da je za donošenje takvih akata, kojima bi se i odredio taj termin genocida, i uopšte taj dokument bio na dnevnom redu, neophodno je da se sve to dobro prouči. Imamo i odgovornost prema prošlosti ali i obavezu prema sadašnjosti budućnosti. To sam želeo danas da kažem zato što nisam bio na početku ove sednice danas, pošto sam bio na službenom putu u Banja Luci sa predsednikom Vučićem.Druga stvar koju sam hteo da vam kažem, a mislim da je važno da javnost to čuje, a to je da naša predsednica Odbora za ustavna pitanja, zakazala je za 29. april u 10,00 sati prvu javnu raspravu o ustavnim amandmanima, odnosno o Predlogu za promenu Ustava. To govorim zbog toga što se od nas očekuje da damo taj plan i raspored javnih rasprava. Koliko sam shvatio od predsednice, biće nekoliko javnih rasprava, ne samo u Beogradu, i onda ćemo preći na odlučivanje o predlogu za promenu Ustava, sa ciljem da se javne rasprave sa strukovnim udruženjima, sa predstavnicima evropskih institucija, sa naravno, sudovima, tužilaštvima, znači, sa onima kojih se to tiče, kako tiče, kako bi se postigla što šira saglasnost oko sveta toga.Izvinjavam se zbog ovoga što sam rekao, nevezano od dnevnog reda.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice. Hvala.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 192 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika, i da prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Prva tačka dnevnog reda Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2021. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu.Pošto je Narodna skupština obavila načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu zakona, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 2. tačka 8. Ustava, Narodna skupština usvaja budžet većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 193, za – 193.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno prihvatila Predlog zakona u Predlog zakona u načelu.Podsećam vas da je članom 8. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Prema članu 196. stav 4. Ustava, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni priliko njihovog donošenja.Zato stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

193.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja.Pošto smo završili odlučivanje o ranijem stupanju na snagu zakona, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 193, za – 193.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu.Sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu.1. godinu.1. Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu.2. Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2021. godinu.4. Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2021. godinu.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaustavljam glasanje: ukupno – 193, za – 193.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2021. godinu.4. godinu.4. Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster

i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu.Pošto na glasanje Predlog zakona o privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledice pandemije bolesti Kovid – 19 izazvane virusom SARS-CoV-2, prelaska na odlučivanje, podsećam vas da na Predlog zakona nisu podneti amandmani.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledice pandemije bolesti Kovid – 19 izazvane virusom SARS-CoV-2, u načelu.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

načelu.Podsećam vas da je članom 10. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“ Republike Srbije.Prema članu 196. stav 4. Ustava, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

ukupno – 194, za – 193, nije glasao – jedan.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona.Treća tačka dnevnog reda:

vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u

ukupno – 194, za – 194.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid – 19 izazvane virusom SARS-CoV-2.Četvrta

vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u

taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 194, za – 194.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.Dame i gospodo narodni poslanici, pošto smo završili glasanje, nastavljamo rad u utorak u 10.00 sati po preostalim tačkama dnevnog reda.Još jednom podsećam da ćemo raditi utorak i sredu, a u četvrtak će početi Deseta sednica Narodne skupštine.Hvala puno.